Komisija za hartije od vrednosti je samostalna i nezavisna državna organizacija, regulator tržišta kapitala u Republici Srbiji.Njene osnovne funkcije usmerene su ka zaštiti investitora i obezbeđenju efikasnog tržišta i smanjenju rizika. Komisija redukuje, daje objašnjenja osnovnih koncepata funkcionisanja tržišta kapitala, ali i organizuje, preduzima i kontroliše sprovođenje mera kojima se obezbeđuje zakonito, pravično, uređeno i efikasno funkcionisanje regulisanog tržišta.Suština tržišta.Suština je obezbeđivanje uslova za privlačenje većeg broja učesnika na tržištu, pružanje veće sigurnosti investitorima.Komisija je učestvovala u izradi Nacrta zakona o robnim berzama, alternativnim investicionim fondovima i tako proširila svoju direktivu funkcionisanja nadzora. Na taj način dala je aktivan doprinos u razvoju ove sfere kapitala.Trend snižavanja kamatnih stopa iz godine u godinu je potvrda kreditnog rejtinga naše zemlje, ali i potvrda uspeha, napretka naših ekonomskih reformi. Sve to zahvaljujući pristupu, odgovornom i preciznom bavljenju javnim finansijama, stabilnom kursu dinara koji imamo i makroekonomskoj stabilnosti.

Sve ovo znači da su finansijske institucije sigurne u rast i razvoj srpske ekonomije i imaju poverenja u ovu vlast, a poverenje imaju i privrednici koji ovde otvaraju otvaraju svoje fabrike. Pri tome, radi se o kompanijama koje svoje poslovanje planiraju dugoročno.Investiranjem u hartije od vrednosti i odličan odziv investitora u naše hartije od vrednosti znači da je Srbija atraktivna, sigurna, bezbedna za njih i da postaje siguran partner na duži niz godina i to brojnih investitora koji su tražili naše obveznice.Odgovornom obveznice.Odgovornom politikom uspeli smo da uredimo finansije, da povećamo kreditni rejting, što govori o uspešnosti reformi, da vratimo poverenje u našu zemlju. Na taj način smanjujemo troškove kapitala za našu zemlju, smanjujemo rizik ulaganja u našu zemlju.To govori o stabilnosti i sigurnosti našeg finansijskog sistema. To pokazuje da investitori imaju poverenje u finansijski sistem Srbije. Zahvaljujem. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, kolega Ljubiću.Reč ima narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.Izvolite, profesore. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, moji prethodnici, narodni poslanici, uglavnom su sve rekli ono što je trebalo, dozvolite da moja malenkost kaže nekoliko reči.U

to je mantra onih kojima nije stalo do građana Republike Srbije i do izbora tj. ovih iz Saveza za Srbiju.Istu takvu priču pričali su ovi iz Saveza za Srbiju 2000. godine. Isti ljudi, iste reči kada su ulicom uzeli vlast, a na izborima kako se sećate i znate, doktor Vojislav Koštunica nije dobio izbore,

Citiram - još 2000. godine jedan deo naučnika, novinara, glumaca i reditelja vršio je, a i danas vrši apologiju zapada, dokazivali su navodno

ako izbacimo dijalog iz parlamenta, onda kao društvo imamo problem. To je mesto gde se priča. Ako zaustavimo medije,

"Posle bojkota tražiti raspisivanje novih izbora. Okretanje vojske i policije na stranu demonstranata", završen citat.Uvaženi građani Republike Srbije, vidite šta oni žele, rasturati Srbiju, uzeti vlast na ulici, opljačkati zemlju, uništiti privredu, ukinuti radna mesta, a vas kao i 2000. godine, poštovani građani, poslati na ulice. Oni su to i tada radili.Uvaženi građani Republike Srbije, vi ste danas slušali o televiziji "N1", ja je nazivam CIA. Ta televizija je čista politička stranka obmana, laži i prevara koja blati non-stop predsednika Republike Srbije, sad najavljuje i dokumentarni film, Vladu Republike Srbije, najveći broj uvaženih narodnih poslanika i sve ono što se zadnjih osam godina radi u ovoj zemlji. Provodi čistu destrukciju u državi. Ona je glavni faktor i nastavljač demonizacije Srba iz 1990. godine.Uvaženi građani Republike Srbije, žao mi je jednog nedeljnika koji je bio jedan od najboljih u ovom delu Evrope, a radi se o nedeljniku u našoj zemlji, u kojem je moja malenkost svojevremeno polemisala o naučnim temama sa filozofom Vukom Pavićevićem, jednim od najvećih i najboljih etičara svih vremena u Srbiji, što se pretvorio na nizak nivo sa dno kace, koji svakodnevno lažima i obmanama truje građane, vas poštovani građani Republike Srbije.A, novinarici Petrušić obraćam se ovim citatom, gospođo Petrušić, za ovo što ste u zadnjem broju napisali, citiram posao novinara je da uništi istinu, da otvoreno lažu, da izvrću, da ozloglašuju, da se klanjaju pred zlatnim teletom i da prodaju vlastitu zemlju i narod da bi zaradili hleb. Svi to znaju i čemu onda svi ti hvalospevi o nezavisnoj štampi?

I završava se citat sa rečenicom - mi smo intelektualne prostitutke. Završen citat, rekao je Džon Svinton, bivši šef osoblja u "Njujork Tajmsu" u zdravici koju je održao ispred Njujork pres pres kluba 1953. godine.Na kraju, Republika Srbija će dalje i jače provoditi modernizaciju svoje zemlje zajedno sa svojim građanima, Vladom Republike Srbije i najvećim delom uvaženih narodnih poslanika, a motor ubrzane modernizacije Republike Srbije je naš uvaženi predsednik Republike Aleksandar Vučić. U to ime, hvala vam, gospodo narodni poslanici.

Đorđe.Poštovane koleginice i kolege, svi mi dobro znamo da su finansije žila kucavica svakog sistema svake zemlje, svakog preduzeća. One su krvotok i ukoliko nemamo dobro rešene finansije, teško da će nam to preduzeće, zemlja ili sistem preživeti.Istovremeno, mi moramo da stvorimo i dovedemo na prava mesta prave ljude koji će upravljati tim finansijama, jer mnogo je teže upravljati finansijama nego ih stvoriti. Mislim da je to jedan od većih problema u našoj zemlji, da neodgovarajući kadrovi koji se nalaze na bitnim položajima nisu bili pravi i nisu dobro sačuvali ono što je stvoreno.Da bi to uradili, moramo, što kaže naš narod - tri put meri jedanput seci, dobro da razmislimo pre nego što postavimo određene osobe na određena mesta.Imali smo bezbroj primera i u štampi i preko medija i ovako smo čuli da su pojedinci uspeli da naprave milionske štete, desetomilionske štete u evrima u pojedinim firmama. Sve ono što se trudi vlast da stvori, da obezbedi ambijent, da bude mnogo lakše i bolje za život građanima Srbije, pojedinac može da uništi svojim neznanjem, svojom bahatošću iz raznoraznih razloga.Ima onih koji se brane s tim da su nezavisni. Šta to znači biti nezavistan? Pa, nije to da su nezavisni od mozga, od pameti, da su nezavisni od morala. Ne, njima je samo omogućeno da rade svoj posao bez tutorstva.S druge strane, onaj koji ih postavlja mora da vodi računa o tome kako oni rade, da li rade dobro ili ne, mora redovno da se vrši kontrola kako bi se sistem doveo u normalnu poziciju ukoliko dođe do neke greške.Tu greške.Tu ima u našem narodu jedna poslovica, ja se sećam moj pokojni deda Stajko, Crnotravac, domaćin, čestita starina mi je često govorio – sinko, nemoj da ti koza čuva kupus. Mi vodimo računa o tome da nam koza ne čuva kupus i kao pojedinci i kao država, ali veoma često nam se desi da pustimo neke koji su nezavisni od mozga, od morala, da upravljaju velikim sistemima, da upravljaju bogatim firmama i da naprave milionske i milijarde šteta i unište i sistem i preduzeće u kome se nalaze.Evo kako to izgleda Crna Trava, jedna od siromašnijih opština u Srbiji, ima budžet negde između 150 i 200 miliona, a koliko ima onih stručnjaka koji su uspeli da upropaste državu, da upropaste neku opštinu ili preduzeće za desetine i desetine i stotine miliona evra. To ne smemo da dozvolimo, ne smemo da dozvolimo da nam koza čuva kupus, ne smemo da dozvolimo da nam ti koji su nezavisni od mozga, od pameti, od morala upravljaju finansijama. Hvala.

i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, svaki put kada se dotaknemo teme koja ima veze sa radom Republičkog regulatornog tela za elektronske medije neizbežno je da se postavi pitanje stanja u medijima u našoj državi, ukupno gledano. O tome su danas govorili mnogi narodni poslanici, a možda je najslikovitiji i najubedljiviji pokazatelj stanja u medijima kada svaki građanin ove zemlje lepo, što se kaže, svojim očima pogleda kako izgledaju te slike na, evo, dan je ponovo četvrtak i već znate šta to znači, dan kada izlaze čuveni nedeljnici koji su politički apsolutno svrstani, apsolutno ostrašćeni, i to baš na onu stranu koja misli sve najgore pod

građanin ove zemlje u potpunosti jasno.Dovoljno je da izađete do prvog kioska, prošetate i pogledate svojim očima kako to izgleda medijska scena u Srbiji danas. Pogledate i, čini mi se, od tih četiri ili koliko već nedeljnika šta ko ima na naslovnoj strani, evo, baš danas, pa vidite da jedan drži promotivnu priču o omladini Saveza za Srbiju Dragana Đilasa, da drugi promoviše tekst koji kaže da Aleksandar Vučić, kako su to samo lepo smislili oni, pa sad objašnjavaju to građanima Srbije, pobeđuje na izborima zato što se bavi zastrašivanjem, zato što primenjuje batine i zato što je, naravno, zarobio medije. To nam ti zarobljeni mediji saopštavaju potpuno slobodno, potpuno lako, bez ikakvih posledica, naravno, kako i treba da bude, zato što su toliko zarobljeni.Treći iznosi novu seriju potpuno besmislenih optužbi na račun MUP-a, što čine i njima naklonjeni dnevni listovi. Četvrti, opet, radi to na svoj način tako što nam kroz usta jednog glumca kaže da je čitava Srbija jedna velika ludnica i da smo za to, naravno, krivi mi. Ko bi drugi?Eto, toliko su zarobljeni mediji u ovoj strašnoj diktaturi, u ovoj nezamislivoj autokratiji koja im ne da da dišu.Naravno da u ovoj zemlji govori, priča, piše, saopštava, crta, karikaturama predstavlja šta ko hoće, koliko hoće, i to je apsolutno više nego očigledno. Još jednom, za to vam ne trebaju stručna mišljenja tzv. eksperata bilo čijih, za to vam je dovoljno da se oslonite na sopstvene oči i svoje čulo vida.Kada govorimo o situaciji u medijima, da,

početi da se bave tom dužnošću, već koliko sutra, i o tome ćemo, naravno, mi više u Narodnoj skupštini govoriti sutra kada budemo raspravljali o izboru novih članova Saveta REM-a.Međutim, treba sve te ljude na vreme upozoriti sa kojim će izazovima da se suočavaju na tom poslu, sa kojim se izazovima suočavaju oni koji taj posao sada obavljaju, da približimo malo građanima Srbije da to bolje razumeju.Danas razumeju.Danas je u Srbiji tema, kada se govori, naravno, o slobodi medija, da li je REM svemoguć, kako ga predstavljaju oni koji ne skrivaju svoju ambiciju da ga potpuno kontrolišu ponovo, a reč je, dakle, o predstavnicima bivšeg režima, imenom i prezimenom, reč je o Draganu Đilasu i njegovim poslovnim partnerima, takođe tajkunima kao što je sam Đilas, Šolaku, Miškoviću, onima koje je Dragan Đilas, iz bivšeg režima naravno, pod svoje skute danas okupio, kao što je Vuk Jeremić, kao što je Ljotićevac Boško Obradović, kao što su različiti ostaci DS. Dakle, njima je najvažnije da taj REM ponovo kontrolišu i to je, takođe, jedna od stvari koje su opšte poznate i koje se ne kriju.Oni kažu da moraju oni REM da kontrolišu, ali ne zato što im je stalo da svoje kanale i svoje biznise protežiraju, da svoje kanale, pošto su već stavili na prvo i drugo mesto na daljinskom upravljaču kod onih kablovskih operatera koje već imaju pod svojim vlasništvom, nego da to urade kod svih, nego da to rade i sa drugim svojim kanalima, pa da im pridruže ponovo Javni servis za koji bi opet voleli da sa njim poslovno sarađuju i ponovo lepe, silne milione evra u svoj džep smeštaju na račun te saradnje.Ti ljudi kažu da REM neće da zaštiti slobodne medije u ovoj zemlji i pri tom apostrofiraju, pre svega, svoju televiziju N1. Dakle, svi znaju da je to jedna od aktuelnih priča ovih dana, ovih nedelja, ovih meseci, kako više volite. im je ugrožen strašno taj njihov N1, a pošto su danas govorili mnogi na temu kako taj program radi, kako ta televizija funkcioniše, ne želim sada da ponavljam sve to, ali želim potpuno jasno da kažemo čemu ta televizija služi.Ta televizija, pa nek se ljute koliko god hoće i nek se žale kome god hoće, služi isključivo za vođenje političke kampanje, političke kampanje protiv Aleksandra Vučića, protiv SNS, protiv narodnih poslanika koji su se, zamislite, drznuli da kažu da nešto tu nije normalno. Šta kažu? Kažu, meta su kampanje, kada se ponove njihove sopstvene reči da se, zamislite ovo, emituju iz Luksemburga. Oni sami su to tako rekli. Kada im se ljudi na to smeju, kažu – smejete se zato što nas politički progonite, zato što kampanju protiv nas vodite. Kažu – teroriše nas država, kažu – zlostavlja nas svako ko izgovori da smo mi američka televizija.Sa tim u vezi, da zna svako iz te televizije N1, a i svaki građanin Srbije koji to eventualno nije čuo. Evo šta kažu njihovi ljubimci, evo šta kažu ljudi iz njihovih redova. Projekat se zove ovako „Media ownership monitor Serbia“. Projekat vodi BIRN, znate već, njihov BIRN, i Reporteri bez granica, a finansira, i to je zanimljivo da znate, nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju. Dakle, ovo ministarstvo finansira, a BIRN i Reporteri bez granica sadržaj uređuju. Oni na svom sajtu pišu ko je i šta je ta njihova televizija N1.Znate šta kažu oni? Kažu da je to kablovska televizija koja je podružnica američkog CNN u Beogradu

im kažu da su po saznanjima BIRN-a, Reportera bez granica i ovih ostalih lobirali u Briselu KKR i Evropska banka za obnovu i razvoj, kako bi se omogućilo da ova televizija počne sa radom u Srbiji.Znate šta još kažu ovi njihovi, oni kažu da je udeo u gledanosti te televizije „N1“ u Srbiji, 0,55%. E, ovo im je mera koliko su oni važni, ovo im je mera koliko je nama stalo da se sa njima nešto politički obračunavamo i borimo, 0,55% je njihov udeo u gledanosti, što po izvoru ovog njihovog i njihovih reportera bez granica, bude brat bratu jedno četrdesetak, možda 43, četiri puta manje gledanosti nego što ima jedan RTS.To su oni, po rečima njihovih ljubimaca, kako sami sebe vide. Još da znaju, njihovi vlasnici, njihova „Junajted medija“, evo, ovim dopisom 17. januara zabranio, obratite pažnju, zabranio „Telekomu“ da pušta i „N1“ i sve ostale kanale. Rekli su - odgovaraćete materijalno i krivično ako pustite te kanale, a onda, zašto „N1“ vodi političku kampanju, izađe N1 i kaže - zli „Telekom“ nas skinuo sa kabla. Kaže - zli „Telekom“, pošto radi za zlog Aleksandra Vučića i zlu SNS, ne da građanima Srbije da čuju i vide „N1“. Pošto su to čuli i videli svi osim „N1“, molim da se obaveste, javite ovima sa „N1“, vaš vlasnik vas je skinuo sa kabla, vaš vlasnik preti „Telekomu“ ako se samo usudi da pusti vaš signal.Onda „Telekom“ pokaže da ume da bude iznad situacije i onda „Telekom“ kaže - znate šta, mi ćemo vas potpuno besplatno da pustimo, mi ćemo da pustimo „N1“, ne samo tamo gde ste skinuti zato što ste sami tražili, nego ćemo da vas pustimo svuda gde god možemo. Kaže 200.000 korisnika vas je imalo pa ste tražili da vas skinu, e, mi ćemo da vam damo 800.000 korisnika, mi ćemo da vas dovedemo tamo gde nikad niste bili, četiri puta više ćemo da vam obezbedimo ljudi, potpuno besplatno, ništa od vas ne tražimo.I, znate gde je to zabeleženo, to je zabeleženo na sajtu „N1“. Molim da im se javi da pročitaju svoj sajt i da vide da se to dogodilo, pošto očigledno se prave da ne znaju da se to dogodilo. Stvar se završava na sledeći način, na sve to „N1“ kaže – e, ne damo, e, ne može, nećemo da idemo kod tih 800.000 ljudi, dakle, priznajemo da smo lažovi kada kažemo da nam je samo stalo, da nam je jedino to samo bitno na ovom svetu celom, da dođemo do gledalaca, nego kaže, mi prekidamo svaku dalju raspravu na tu temu nećemo ni da razgovaramo sa „Telekomom“ dalje. To je takođe na sajtu „N1“, tako da neka im neko javi da svoj sajt pročitaju.Zašto sve ovo rade? Dva su motiva u celoj priči i sa time završavam, prvo, jer traže pare. Dakle, njih najviše na ovom svetu zanimaju pare, oni hoće da uteraju, čini mi se neke desetine miliona evra su u pitanju, od „Telekoma“, i kažu – ako nam ne date te pare, mi ćemo ovaj cirkus da nastavimo dalje i onda ćemo da pričamo da smo politički progonjeni i onda ćemo da pričamo da u Srbiji ne može da se gleda „N1“ koji je slobodan kanal, a sami ćemo to da zabranjujemo i još da pretimo tužbama.Druga stvar, što takođe ljudi u ovoj zemlji treba da znaju, ova priča nema slobodnih medija, ova priča – ugasio nas zli „Telekom“ i zli Vučić, služi za to da Vuk Jeremić danas priča kako, kad god se sretnu sa nekim stranim zvaničnikom, on onako pun sebe saopštava ukinuli su nam „N1“. Dakle, za to služi da ovi Đilasovi, Jeremićevi mogu to da pričaju po belom svetu. Pod dva, da Dragan Đilas kada šalje, moram da kažem poprilično smešna pisma Semu Fabriciju, može to isto da navede, bukvalno tako od reči do reči, da kaže – ukinuli nam naš slobodni kanal.Dakle, reketiranje čisto i klasično, kao i sve drugi što su radili, jer da se ne lažemo, na drugi način ti ljudi da funkcionišu ne umeju. Da je umeo drugačije, doreketiranjem da započne svoj biznis Dragan Đilas, ne bi o njegovim nepočinstvima svedočili njegovi nekadašnji saradnici, primera radi Miodrag Kostić iz DS, koji je lično Dragana Đilasa u tom reketiranju i uhvatio. To sve ljudi treba da znaju da bi umeli da na pravi način sude i o situaciji u medijima, i o stanju u Srbiji danas, i o svakom akteru na političkoj sceni, počevši od nas ovde pa sve do tajkuna i lopova koji su okupljeni oko tog Đilasa. Hvala vam lepo. Zahvaljujem, kolega Orliću.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)Zahvaljujem.Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 8. do 11. dnevnog reda.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak 13. februar 2020. godine, sa početkom u 17 časova i 35 minuta, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom